zaključujem raspravu. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o poljoprivredi. Predlagatelj zakona je zastupnik Zlatko Koračević. Raspravu su proveli odbori za zakonodavstvo, poljoprivredu i šumarstvo. Vlada je dostavila svoje mišljenje, kao i izvješća ovih odbora. Poštovani zastupnik, predlagatelj Zlatko Koračević će dodatno obrazložiti prijedlog. Izvolite. Hvala lijepo. Poštovani gospodine predsjedniče, kolegice i kolege. Ovim mojim prijedlogom izmjena i dopuna Zakona o poljoprivredi, a prema izvješću, prema mišljenju Vlade a i raspravi ustvari odlukama na matičnom Odboru za poljoprivredu, izvjesno je da nepravda koja je učinjena građanima u općinama, poljoprivrednim proizvođačima u općinama i gradovima treće skupine državne skrbi, očito da neće biti ispravljena. Naime, radi se o sljedećem. Izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivredi od srpnja 2003. godine svi poljoprivredni proizvođači u općinama i gradovima treće skupine posebne državne skrbi izgubili su pravo na potpore čiji je cilj kompenzacija za lošije rezultate proizvodnje koji se javljaju zbog otežanih uvjeta proizvodnje. Tim izmjenama zakona pravo na potpore ostale su općinama i gradovima prve i druge skupine posebne državne skrbi, otocima i poluotoku Pelješcu, brdsko-planinskim područjima i područjima od nepovoljnih hidroloških i pedoloških svojstava. treće skupine posebne državne skrbi, ima ih ukupno 68 u 17 županija, uzmemo u obzir samo proizvođače mlijeka ostale su samo u 2006. godini ostale su oštećene za ukupno kada govorimo o potporama, za ukupno 38 milijuna kuna. Prema podacima Središnjeg laboratorija za kontrolu mlijeka Hrvatskog stočarskog centra općine i gradovi treće skupine iz općina i gradova treće skupine državne skrbi prikupljeno je ukupno 96 milijuna mlijeka, kada se uračuna potpora koju su izgubili, a do 2003. imali su pravo na nju, to je ukupno negdje oko 39 milijuna. Kad se pogleda po županijama Osječko-baranjska županija najviše 8,2 milijuna, Brodsko-posavska županija 7,2 milijuna, Bjelovarsko-bilogorska 5,2 milijuna, Vukovarsko-srijemska 4 milijuna i Virovitičko-podravska 3,5 milijuna ili je to ukupno 72% 72% cjelokupnog iznosa kojeg su općine od posebne državne skrbi treće skupine izgubile od iznosa 39 milijuna. Prema objašnjenju Vlade, naime Vlada govori, citiram, naime dosadašnja iskustva pokazuju da postoje mjere koje se primjenjuju za prvu i drugu skupine što je točno, a ne i na treću skupinu i to iz razloga što općine nisu taksativno navedene u zakonu što nije točno, jer u zakonu po općinama od posebne državne skrbi općine treće skupine su taksativno navedene. Nadalje s obzirom da postoje određene mjere koje su identične i slične i za treću skupinu i za brdsko-planinska područja, jedinice lokalne samouprave ne mogu istovremeno imati status i brdsko-planinskih područja i treće skupine općina općina od posebne državne skrbi što isto tako nije točno. I još jedan detalj čisto da se razjasni razlika koja očito i Vladi nije jasna. Razlika između općina ili kriterija temeljem kojih su neke općine i gradovi uvršteni u treću skupinu od posebne državne skrbi, a s druge strane u brdsko-planinska područja. Za treću skupinu područja posebne državne skrbi ulaze općine koje su ocijenjene kao dijelovi Republike Hrvatske koji zaostaju u razvoju i to po kriteriju ekonomske razvijenosti koji se odnosi na utvrđivanje područja koja gospodarski zaostaju, se ne razumije./… poteškoća koji se odnosi na utvrđivanje područja s izrazitim problemima nezaposlenosti, industrijskog i poljoprivrednog restrukturiranja i demokratski kriterij koji se odnosi na utvrđivanje područje izrazito nepovoljnih demografskih pokazatelja. Ova tri kriterija koja sam spomenuo mislim da dovoljno govore o potrebi da i te općine uđu u sustav potpore koje su imali do 2003., a izmjenama zakona iz 2003. su ostale bez tih potreba. Za brdsko-planinska područja kriterij je, citiram zakon brdsko-planinska područja u smislu ovog Zakona jesu područja od interesa i pod posebnom zaštitom Republike Hrvatske radi poticanja demografske obnove. Mislim da je dovoljno usporediti kriterije za općine od posebne državne treće skupine kriterij za definiranje kojima je neka općina ili grad ulazi u brdsko-planinsko područje. Mislim da i ta činjenica govori dovoljno o, neću zapostavljanju poljoprivrednih proizvođača u općinama treće skupine državne skrbi. s obzirom na mišljenje Vlade i s obzirom na izvjesnost nepodržavanja ovog zakonskog prijedloga, a tim zakonskim prijedlogom prema modelu kojega vrlo uspješno provodimo u Varaždinskoj županiji godišnjim iznosom potpora koje ti građani ne dobivaju moglo bi se otvoriti 480 novih staja sa po 20 krava. To je negdje oko 100 milijuna kuna prihoda dodatnoga. Međutim i taj podatak nije dovoljan podatak da bi Vlada se pozitivno izrazila o ovom zakonskom prijedlogu. I mislim da se odstupa od nedavnog, nedavno smo imali prilike čuti program koji nosi Hrvatsku jednakih šansi. Nedavno smo imali prilike čuti o proračunu za pravedno društvo. Mislim da nepodržavanjem ovog zakonskog prijedloga dosljednost u provođenju

Hvala gospodine predsjedniče, kolegice i kolege. Javio sam se u ime kluba Hrvatske narodne stranke reći par riječi o ovom zakonskom prijedlogu, ne samo zato što je kolega Koračević član našega kluba, nego i zbog tri druga dodatna razloga. Jedan je ispravljanje nepravde. Pogledajte popis tih općina o kojima se radi, koje su u trećoj skupini područja od posebne državne skrbi i vidjet ćete da micanje tih dijelova Republike Hrvatske iz područja u kojima u kojima država intervenira svojim poticajima i nakanom da im pomogne u razvoju zapravo produžuje nepravdu, odnosno povećava nepravdu koja koja eto proizlazi iz činjenice što su u takvim krajevima u kakvima jesu, što su imali takvu povijest kakvu su imali i što su uglavnom tako siromašni kao što jesu. Druga dva razloga tiču se naših pa mogu reći zajedničkih parola Hrvatske demokratske zajednice i Hrvatske narodne stranke, odnosno obrnute Hrvatske narodne stranke i Hrvatske demokratske zajednice, jer smo te parole mi lansirali pred izvjesno vrijeme, HDZ ih je prihvatio i dobro da ih je prihvatio. To su dobre parole. Prva je pravedno društvo. Ajmo svi pokušati napraviti situaciju u kojoj će u kojoj će se ljudi osjećati ravnopravnima, u kojoj će se osjećati pravedno tretiranima od strane državne vlasti. Te općine iz treće skupine područja od posebne državne skrbi nisu u tu skupinu ušle, ne znam nekakvim čudom prirode ili odlukom neke više sile, nego zato što tamo spadaju. Pravedno je tamo ih ostaviti. Druga naša zajednička parola je jednake šanse. Poljoprivrednici u tim općinama nemaju jednake šanse kao u razvijenim dijelovima Republike Hrvatske bližim centrima, bolje organiziranim i prometno, infrastrukturno i sa boljom strukturom kadrova i tome slično. E, pa sad zbog tih dviju zajedničkih parola bilo bi red da se ovaj prijedlog prihvati. Naime, ne radi se o područjima od posebnog državnog interesa kako Vlada to tumači. Čitava Republika Hrvatska je od posebnog državnog interesa Republici Hrvatskoj. Radi se o područjima od posebne državne skrbi, a o njima se skrbi zato jer im to treba. Trebalo im je dosada pa ne događa se ništa takvoga da im sad ta skrb ne bi trebala. Općine nisu sortirane u te tri skupine područja od posebne državne skrbi prva, druga, treća po kriteriju vrijednosti za Republiku Hrvatsku, po kriteriju ne znam kojem, nego su sortirane prema uvjetima koje nemaju da bi se našli u tom društvu. Za ovu treću skupinu Vlada je jednostavno odrezala špagu i ostavila ih izvan tog vlaka. Dakle jednom arbitrarnom, praktično arbitrarnom odlukom jedan dobar dio pogotovo poljoprivrednih proizvođača u tim nerazvijenim krajevima ostavljen je na cjedilu i onemogućeno im je da se zapravo bave tim poslom i dalje. Radi se o 38 milijuna kuna godišnje koje ta područja dobivaju manje za koja su ti ljudi oštećeni i uvjereni smo da to nije novac koji bi bio tako ključan da proračun Republike Hrvatske ne bi mogao bez njega, a jest novac koji bi tim ljudima pružio šansu za jednu bolju budućnost. Pa apeliramo da prihvatite prijedlog zakona. Hvala lijepa. Kolega Koračević želite li završni osvrt? Ne. Onda zaključujem raspravu.